Налице е кворум. Откривам пленарното заседание. (Звъни.) Във вчерашния ден след изтичане на определеното по правилника ни пленарно време бяхме в режим на второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от дискриминацията. Правя процедурно предложение т. 8 от седмичната ни програма да стане т. 13 – последна, а всички останали да се изтеглят с една точка напред. Колеги, нужно ни е още малко време, за да уточним позицията си по текстовете, които дебатирахме във вчерашния ден.

Благодаря, уважаема госпожо Председател. Аз съм срещу Вашето предложение, защото вчерашният ден мен много ме учуди метаморфозата в ГЕРБ и най-общо казано в реформаторското мнозинство по отношение на тази тема. На първо гласуване Вие подкрепихте този Законопроект, а сега бламирахте не просто Министерския съвет и Бойко Борисов, бламирахте един текст, който определя по един или друг начин, признато или не, част от европейския път на Република България. Вие отказахте да приемете истината от един четящ човек в лицето на заместник-министър Лазар Лазаров, а предпочетохте да повярвате на девиантна истина, представена от хора, които понятие си нямат от този въпрос по принцип. Аз Ви призовавам този въпрос най-сетне да го приключим в днешния ден, да не отлагаме разискванията, защото съм сигурен, че когато премиерът се върне от Европа и му докладват, че на база на

Благодаря Ви, господин Кърджалиев. Да припомня само, че във вчерашното заседание такова процедурно предложение направи господин Четин Казак. ТУНЧЕР КЪРДЖАЛИЕВ Да, но то не е гласувано, защото стана 14,00 ч. Гласуваме предложената процедура за промяна в точките от седмичната ни програма. Режим на гласуване.

Постъпил е доклад за второ гласуване. Господин Михов, заповядайте да ни докладвате текстовете по този Законопроект.

Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Считам, че би било добре ако министърът на отбраната присъства в залата,

относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, внесен от Министерския съвет под № 502-01-12 от 2 февруари 2015 г., от Народното събрание” В Комисията по отбрана не са постъпили предложения за промяна или за допълване на Законопроекта преди второ гласуване. Затова преминавам по същество към процедурата.

Няма. Гласуваме предложението на Комисията в подкрепа на текста на вносителя за наименованието на Закона.

В чл. 296, ал. 1 в текста преди т. 1 след думите „цивилните служители” се добавя „работещи по трудово правоотношение

„цивилните служители” се добавя „работещи по трудово правоотношение в Българската армия и в структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, за които не се прилагат Законът за държавния служител и чл. 107а от Кодекса на труда”.” Изказвания има ли? Няма. Подлагам на гласуване § 5 в редакцията по доклада на Комисията.

„Заключителни разпоредби”. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението. ПРЕДСЕДАТЕЛ

МИХО МИХОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за §10: „§ 10. В рамките на бюджета на Министерството на отбраната за 2015 г. и за 2016 г. се предвиждат средства за административното осигуряване на председателството на Междусъюзническата конфедерация на офицерите от резерва (СИОР) на страните – членки на НАТО, поето от Република България и осъществявано от Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва, които се предоставят при условията и по реда, предвидени в акта на министъра на отбраната по чл. 226м, ал. 3.”

От името на членовете на Комисията по отбрана най-сърдечно благодаря за активната работа, за своевременното приемане и добрата работа с Министерството на отбраната. Благодаря. (Ръкопляскания.)

от комисиите, на които са разпределени законопроектите. Първо ще чуем доклада на водещата Комисия по правни въпроси. Господин Кирилов, слушаме Ви.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците, № 454-01-8, внесен от Волен Николов Сидеров и група народни представители на 27

На заседанието присъстваха: от Министерство на вътрешните работи – госпожа Любомила Станиславова – парламентарен секретар, госпожа Нина Чимова – държавен експерт в дирекция „Правно-нормативна дейност”, и госпожа Росица Грудева – държавен експерт в дирекция „Миграция” към Главна дирекция „Гранична полиция”; от Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет – господин Даниел Инджиев – директор на дирекция „Качество на процедурата за международна закрила”, госпожа Калина Попянева Попянева – старши юрисконсулт в дирекция „Административно-правно обслужване и човешки ресурси” и господин Димитър Киров – началник-отдел „Качество на производството” в Държавната агенция за бежанците. Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците, № 454-01-8, внесен от Волен Николов Сидеров и група народни представители, беше представен от госпожа Магдалена Ташева. Предвижда се ограничаване правата на чужденците с предоставен статут на бежанец или хуманитарен статут и ползващи се с временна закрила по отношение на възможността да се събират със семействата си на територията на Република Госпожа Ташева обоснова внесените предложения, като отбеляза, че България е най-бедната страна в Европейския съюз и няма възможност да издържа хиляди нелегални имигранти. Като пример за решаване на въпроса посочи предприетите мерки във Франция, Германия, Великобритания и Холандия. Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците, № 454-01-37, внесен от Тунчер Мехмедов Кърджалиев, беше представен от вносителя. Господин Кърджалиев обърна внимание на обстоятелството, че внесеният от него законопроект е резултат от дейността на работна група с широко експертно участие, включваща представители на всички институции и на неправителствени организации, чиято дейност е свързана с прилагането на Закона за убежището и бежанците. Със Законопроекта се цели транспониране на разпоредбите на две директиви: Директива 2011/95/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно стандарти за определянето на граждани на трети държави или лица без гражданство като лица, на които е предоставена международна закрила, за единния статут на бежанците или на лицата, които отговарят на условията за субсидиарна закрила, както и за съдържанието на предоставената закрила, срокът за транспониране на която е изтекъл на 21 декември 2013 г., и Директива 2013/33/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 26 юни 2013 г. за определяне на стандарти относно приемането на кандидати за международна закрила, срокът за транспониране на която изтича на 20 юли 2015 г. В заключение, господин Кърджалиев подчерта, че внесеният законопроект категорично усъвършенства Закона за убежището и бежанците, като подобрява уредбата на последиците от този асиметричен бежански поток към България.

за бежанците в България. В представените становища е акцентирано върху противоречието на предлаганите изменения с относимите към материята Директиви на Европейския съюз и международни актове, които са в сила за Република България. Представителите на МВР госпожа Грудева и госпожа Чимова изразиха становищата си по двата проекта. Във връзка с първия законопроект, внесен от народния представител Волен Сидеров и група народни представители, госпожа Грудева отбеляза, че той не съответства на Директива 2001/55/ЕС относно минималните стандарти за предоставяне на временна закрила в случай на масов поток от разселени лица и мерките за постигане на баланс в усилията на държавите членки по приемане на такива лица и поемане на последиците от това и на Директива 2003/86/ЕО относно правото на събиране на семейството, които са част от общата политика на Европейския съюз в областта на убежището и изрази опасения, че приемането на проекта може да предизвика стартиране на наказателна процедура срещу Република България. Освен противоречието с директивите, госпожа Грудева посочи и нарушение на ангажиментите на Република България по множество международноправни актове като като Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи, Международния пакт за граждански и политически права и Конвенцията за правата на детето. По отношение на втория законопроект, внесен от народния представител Тунчер Кърджалиев, госпожа Чимова изрази подкрепа за Законопроекта, който е изцяло в унисон с приетите законодателни актове на Европейския съюз и потвърди, че той се базира на широк консенсус на представителите на всички ангажирани институции, като с него се осигуряват неотложни национални мерки, синхронизират се понятията и обхватът на международната закрила, осигурява се отговор на засиления миграционен натиск към страната чрез мерките, които се предлагат, търси се баланс чрез така наречените компенсиращи мерки. Представителят на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет господин Даниел Инджиев изрази становище, че приемането на първия законопроект, внесен от народния представител Волен Сидеров и група, би довело до липса на хармонизация с европейското законодателство и същевременно не би могло да допринесе за постигане на целите, които бяха изтъкнати от вносителя. Във връзка с втория законопроект, внесен от народния представител Тунчер Кърджалиев, господин Инджиев изрази подкрепа, като обоснова необходимостта от своевременното му приемане, за да се прекрати наказателната процедура, образувана поради забавяне в транспонирането на първата директива. В обсъждането на Законопроекта участие взеха народните представители Христиан Митев, Димитър Делчев, Явор Нотев и Данаил Кирилов. отговори на поставените към него въпроси относно финансовата обезпеченост на дейностите, предвидени в Законопроекта и относно наличието на справка за съответствието с транспонираните директиви, господин Кърджалиев посочи като водещ мотив за решението си като народен представител да внесе такъв важен законопроект необходимостта от спешни действия, за да не се компрометира европейският облик на Република След проведената дискусия, Комисията по правни въпроси: - с 1 глас „за”, 8 гласа „против” и 4 гласа „въздържали се”, предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците, № 454-01-8, внесен от Волен Николов Сидеров и група народни представители на 27 октомври 2014 г.; - с 10 гласа „за”, без „против” и 3 гласа „въздържали се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците, № 454-01-37, внесен от Тунчер Мехмедов Кърджалиев на 7 ноември 2014 г.” Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Кирилов. С доклада на Комисията по вероизповеданията и правата на човека ще ни запознае нейният председател народният представител Красимир Велчев. Заповядайте, господин Велчев.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! „ДОКЛАД относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците, № 454-01-8, внесен от Волен Николов Сидеров и група народни представители на 27.10.2014 г., и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците, № 454-01-37, внесен от народния представител Тунчер Мехмедов Кърджалиев на 07.11.2014 г. На редовно заседание, проведено на 05.03.2015 г., Комисията по вероизповеданията и правата на човека разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците, № 454-01-8, внесен от от Волен Николов Сидеров и група народни представители на 27.10.2014 г., и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците,

от Държавната агенция за бежанците – господин Никола Казаков – председател на Агенцията, господин Даниел Инджиев – директор на дирекция „Качество на процедурата за международна закрила” и госпожа Калина в България на Върховния комисариат на ООН за бежанците, както и представители на други неправителствени организации. Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците, внесен от Волен Николов Сидеров и група народни представители, беше представен от народния представител Николай Александров. В Законопроекта се предлага да бъдат отменени разпоредби, регламентиращи възможността чужденците с предоставен статут на бежанец или хуманитарен статут и ползващи се с временна закрила да се събират със семействата си на територията на Република България. Господин Александров обоснова направените предложения за промени в Закона, с невъзможността на страната ни да издържа хилядите нелегални имигранти, още повече че се очакват нови имигрантски вълни. Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците, № 454-01-37, внесен от народния представител Тунчер Мехмедов Кърджалиев, беше представен от вносителя. Господин Кърджалиев изтъкна обстоятелството, че внесеният от него Законопроект е резултат от дейността на широка експертна група, включваща водещи експерти както от държавните институции, така и от неправителствените организации, чиято дейност е свързана с прилагането на Закона за убежището и бежанците. Законопроектът транспонира разпоредбите на две директиви: Директива 2011/95/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно стандарти за определянето на граждани на трети държави или лица без гражданство като лица, на които е предоставена международна закрила, за единния за единния статут на бежанците или на лицата, които отговарят на условията за субсидиарна закрила, както и за съдържанието на предоставената закрила (срокът за транспониране на тази директива е изтекъл на 21 декември 2013 г.) и Директива 2013/33/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 за за определяне на стандарти относно приемането на кандидати за международна закрила (срокът за транспониране на разпоредбите й изтича на 20 юли 2015 г.). Вносителят подчерта, че внесеният Законопроект усъвършенства действащият Закон, като допълва и синхронизира понятията и запълва съществуващи празноти в него. Представителите на Министерство на вътрешните работи, Държавната агенция за бежанците и Върховния комисариат на ООН за бежанците отбелязаха факта, че Законопроектът

и на чл. 15 от Директива 2001/55/ЕО. Изтъкна се фактът, че Законопроектът е в нарушение на ангажиментите на Република България и по множество международни актове, като Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи, Международния пакт за граждански и политически права и Конвенцията за правата на детето. В заключение, представителите на институциите заявиха, че не подкрепят Законопроекта. По Законопроекта, внесен от народния представител Тунчер Кърджалиев в становищата на институциите се изразява подкрепа. Представителите на Министерство на вътрешните работи, Държавната агенция за бежанците и Върховния комисариат на ООН за бежанците отбелязаха факта, че Законопроектът е в унисон с приетите законодателни актове на Европейския съюз и се базира на широк консенсус на всички ангажирани институции. С него се въвеждат неотложни национални мерки, синхронизират се и се допълват понятията и обхватът на международната закрила. Председателят на Държавната агенция за бежанците изрази подкрепа на Законопроекта, като обоснова необходимостта от приемането му за прекратяване на наказателната процедура, образувана поради забавяне на транспониране на първата директива. Той заяви, че ръководената от него Агенция ще направи предложения, с цел усъвършенстване на Законопроекта между първото и второто гласуване, до водещата комисия. При проведената дискусия по Законопроекта, внесен от Волен Сидеров и група народни представители бяха изразени мнения в подкрепа на становищата на институциите с аргумента за несъответствието му с европейското право и противоречието му с относимите към материята директиви на ЕС и международни актове, които са в сила за Република По Законопроекта, внесен от народния представител Тунчер Кърджалиев, голяма част от членовете на Комисията изразиха подкрепа на мотивите на вносителя. Изказани бяха мнения, че предлаганият Законопроект е в посока на проевропейското развитие на Република България и хармонизацията на вътрешното ни законодателство с европейското. След проведените разисквания Комисията по вероизповеданията и правата на човека: с 0 гласа „за”, 0 гласа „против” и 16 гласа „въздържали се” предлага на Народното събрание да не приема на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците, № 454-01-8, внесен от народния представител Волен Николов Сидеров и група народни представители на 27.10.2014 г.; с 16 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за убежището

Подлагам на гласуване направената от народния представител Станислав Иванов процедура за допускане в залата. Гласували

С доклада на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред ще ни запознае нейният председател народният представител Атанас Атанасов. Заповядайте, господин Атанасов.

На редовно заседание, проведено на 11 март 2015 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците, внесен от Тунчер Кърджалиев, и Законопроект за изменение и допълнение на на Закона за убежището и бежанците, внесен от Волен Сидеров и група народни представители. На заседанието присъстваха представители от: - Министерството на вътрешните работи: Вяра Станкова – главен юрисконсулт в отдел „Правнонормативно обслужване”, и Росица Грудева – главен юрисконсулт в дирекция „Миграция”; Държавната агенция за бежанците: Александър Димитров – зам.-председател, Даниел Инджиев – директор на дирекция „Качество на процедурата за международна закрила”, Калина Попянева – старши юрисконсулт, и Петя Караянева – съветник към представителството в България на Върховния комисариат на ООН за бежанците. Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците, № 454-01-37, внесен от Тунчер Мехмедов Кърджалиев, беше представен от вносителя. Господин Кърджалиев изтъкна, че внесеният от него Законопроект е резултат от дейността на широка работна група, включваща водещи експерти както от държавните институции, така и от неправителствените организации, чиято дейност е свързана с прилагането на Закона за убежището и бежанците. През месец ноември 2013 г. Законопроектът е внесен от Министерския съвет на Република България и е приет на първо гласуване от Четиридесет и второто народно събрание. Основната цел, заложена в Законопроекта, е да транспонира разпоредбите на две директиви:

като лица, на които е предоставена международна закрила, за единния статут на бежанците или на лицата, които отговарят на условията за субсидиарна закрила, и за съдържанието на предоставената закрила – срокът за транспониране на тази Директива е изтекъл на 21 декември 2013 г., и Директива 2013/33/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. за за определяне на стандарти относно приемането на кандидати за международна закрила, като срокът за транспониране на разпоредбите й изтича на 20 юли 2015 г. Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците, внесен от Волен Сидеров и група народни представители, беше представен от народния представител Николай Александров. В Законопроекта се предлага да бъдат отменени разпоредби, регламентиращи възможността чужденците с предоставен статут на бежанец или хуманитарен статут, ползващи се с временна закрила, да се събират със семействата си на територията на Господин Александров сподели мнението на вносителите, че по-голямата част от бежанците всъщност са закононарушители, а събирането на членове от семейството се осъществява само с подадена декларация, която е нестабилен акт и не може да гарантира истинността на изнесените в нея данни и обстоятелства. Представителите на Министерството на вътрешните работи, Държавната агенция за бежанците и Върховният комисариат на ООН за бежанците представиха и писмени становища по двата законопроекта. По Законопроекта, внесен от народния представител Тунчер Кърджалиев, в становищата на институциите се изразява подкрепа. На заседанието представителите на Министерството на вътрешните работи, Държавната агенция за бежанците и Върховния комисариат на ООН за бежанците отбелязаха, че Законопроектът е в унисон с приетите законодателни актове на Европейския съюз. С него се въвеждат неотложни национални мерки, синхронизират се и се допълват понятията и обхватът на международната закрила. Председателят на Държавната агенция за бежанците изрази подкрепа на Законопроекта, като обоснова необходимостта от приемането му за прекратяване на наказателната процедура, образувана поради забавяне на транспонирането на първата Директива. същото време бе обърнато внимание от Държавната агенция за бежанците, че следва да се регламентират подробно действията, свързани със задържане на чужденците и разкриването на здравни кабинети. Представителят на Върховния комисариат на ООН за бежанците отбеляза, че не е уреден институтът на настойничеството и попечителството. В изказванията си вносителят и народните представители потвърдиха, че между първо и второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците празнотите следва да бъдат запълнени. По Законопроекта, представен от народния представител Тунчер Кърджалиев, се изрази подкрепа на мотивите на вносителя. Изказани бяха мнения, че предлаганият Законопроект осъществява хармонизацията на вътрешното ни законодателство с европейското. Народният представител Атанас Атанасов направи препоръка Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците да бъде приведен в съответствие с изискванията на Закона за нормативните актове. В Законопроекта, внесен от Волен Сидеров и група народни представители, основната промяна е свързана с отпадане на правната възможност на чужденец, ползващ се от временна закрила, да се събере със своя съпруг и с техните ненавършили пълнолетие и невстъпили в брак деца, ако и те заявят желание за това.

Представителите на институциите подчертаха в изказванията си, че Законопроектът е в нарушение на ангажиментите на Република България по множество международни актове, в нарушение на Женевската конвенция за защита на семейството, както и на Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи, Международния пакт за граждански и политически права и Конвенцията за правата на детето. След проведените разисквания Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, със 17 гласа „за”, гласове „против” и „въздържали се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците, № 454-01-37, внесен от Тунчер Мехмедов Кърджалиев на 7 ноември 2014 г. Без гласове „за”, с 8 гласа „против” и 6 гласа „въздържали се” предлага на Народното събрание да не приема на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците, №

Със становището на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове ще ни запознае председателят й Светлин Танчев. ДОКЛАДЧИК

Благодаря Ви, господин Председателстващ. и Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците, внесен от господин Тунчер Кърджалиев. Предложените законопроекти бяха представени съответно от народния представител господин Илиан Тодоров и народния представител господин Тунчер Кърджалиев. Законопроектите имат за цел да въведат изменения в действащия Закон за убежището и бежанците, позовавайки се на международната практика, както и на нормативните актове на Европейския съюз. Законопроект № 454-01-8, внесен от господин Волен Сидеров, предвижда заличаване на чл. 34 и алинеи 1, 2, 3 и 4 на чл. 39а, касаещи правото на събиране на семейства, както и редакция на чл. 39, с която да се въведе определен срок на пребиваване на чужденците, ползващи се от временна закрила. Вносителите на Законопроекта се позовават на Директива 2008/115/ЕО, както и на някои случаи от практиките в тази сфера на Холандия, Италия, Малта и Гърция. Следва да се има предвид, че Директива 2008/115/ЕО изрично постановява, че гражданин на трета страна, който е подал молба за убежище в държава – членка на Европейския съюз, не следва да бъде считан за лице, което е в незаконен престой на територията на държавата членка до влизането в сила на отрицателно решение относно молбата или на решение, прекратяващо правото му на престой като кандидат за убежище. Също така трябва да се отчете, че приемането на предложените поправки би противоречало на ангажиментите на Република България, произтичащи от Директива 2001/55/ЕС и Директива 2003/86/ЕО относно правото на събиране на семейството, както и от редица други международноправни актове. От своя страна Законопроект № 454-01-37, внесен от господин Тунчер Кърджалиев, цели да въведе в националното законодателство изискванията на Директива 2011/95/ЕС, срокът за чието транспониране изтече на 22 декември 2013 г. В Законопроекта се въвежда понятието „международна закрила”, което включва статут на бежанец и хуманитарен статут. Прецизират се основанията за предоставяне на международна закрила, понятията „субекти на преследване”, „действия на преследване”, „основанията за отказ”, „прекратяване и отнемане на различните видове закрила и за прекратяване на производството за предоставяне на закрила”. Въвеждат се като изключващи клаузи основанията „заплаха за националната сигурност” и „заплаха за обществото”. Законопроект № 454-01-37 предвижда също така въвеждане на изискванията на Директива 2013/33/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за определяне на стандарти относно приемането на кандидати за международна закрила. Целта е да се гарантират правата на лицата, търсещи закрила, и същевременно да се предоставят на приемащата държава необходимите инструменти, чрез които да се обезпечат опазването на обществения ред, сигурността и здравето на населението. Ограничения на правото на свободно движение следва да се прилагат единствено, когато те са необходими и пропорционални и са придружени от съответните правни гаранции, а на лицата, търсещи международна закрила, трябва да се осигури ефективен достъп до правосъдие, включително и възможност да обжалват наложените мерки. Срокът за транспониране на Директива 2013/33/ЕС е 20 юли 2015 г. В заключение, с Преходните и заключителните разпоредби на Законопроекта се предлагат изменения в други закони, уреждащи отделни аспекти на закрилата на бежанци Закона за чужденците в Република България, Закона за българските лични документи, Закона за признаване на професионални квалификации, Закона за народната просвета и Закона за здравето. С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове с 1 глас „за”, 6 гласа „против” и 6 гласа „въздържали се” предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците, № 454-01-8, внесен от Волен Николов Сидеров и група народни представители на 27 октомври 2014 г., и предлага с 9 гласа „за”, 1 глас „против” и 2 гласа „въздържали се” на Народното събрание

За становища от вносителите? Заповядайте, господин Тодоров, по Законопроекта, внесен от народния представител Волен Сидеров и група народни представители. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги! Тук не става ясно точно какво предлагаме ние от „Атака”, и затова ще си позволя да Ви запозная с мотивите на така предложените промени в Закона за убежището и бежанците. Поради несъобразността на чл. 34 и чл. 39а с настоящата реалност тези членове създават предпоставки за социално напрежение. България е най-бедната страна в Европейския съюз и наличието на такъв текст в Закона за убежището и бежанците създава прекомерно натоварване на социалната система. Също така фактът, че това са многочислени семейства от предимно арабски и африкански произход и практически невъзможност да бъде получена вярна, достатъчна и адекватна информация за членовете на семействата, създава заплаха за националната сигурност и демографския баланс в страната. ал. 1, т. 1 новият текст, който се дописва, изразява смисъла на Закона по чл. 11, ал. 2 и е в съответствие с Решение на Съвета на Европейския съюз. Практически 100% от нахлулите в страната ни минават през зелената граница, тоест те не се регистрират в единствено законовите точки на проникване, или именно граничните контролно-пропускателни пунктове. С това те осъществяват престъпление по смисъла на чл. 279, ал. 1 и 2 от Наказателния кодекс, което се наказва със затвор от една до пет години и глоба от 300 лв. Нещо повече, те влизат със суми, възлизащи на десетки хиляди долари, тоест се осъществява контрабанда на валута, което също е престъпление по смисъла на Наказателния кодекс по чл. 251, което се наказва със затвор до шест години или глоба в размер на двойната сума на предмета на престъплението, което се отнема в полза на държавата. Към месец януари 2014 г. пришълците наброяваха вече 13 хил. души по данни на и нито един от тях не бе осъден ефективно по горните два члена от Наказателния кодекс. В рамките на Европейския съюз през месец декември 2008 г. беше приета Директива 2008/115/ЕО за депортиране на нелегални имигранти, включително на семейства. На такива имигранти се дава период от 7 до 30 дни да напуснат доброволно страната. Ако откажат, могат да ги държат до 18 месеца под охрана в общежития, след което ги депортират принудително в държавата на произход или трета приемна страна. В края на 2013 г. Холандия приложи Европейската директива – имигрантите без документи да бъдат глобявани с 3800 евро. Те бяха задържани в центрове от затворен тип до 18 месеца, след което бяха принудително експулсирани. Италия и Малта редовно прибягват до тази възможност. Гърция започна да връща незабавно заловените имигранти, опитващи се да проникнат в страната. Ето защо, позовавайки се на европейския опит, ние от „Атака” внасяме промени в настоящото законодателство именно в тази сфера. нека тук да не минаваме с номера, че предложението от „Атака” било против европейските директиви, защото, както виждаме, държави от Европейския съюз, като Холандия, Италия, Малта, Гърция, правят точно това, което ние от „Атака” предлагаме. След това тук не става въпрос за хора, които са получили статут на бежанец, а за хора, които са влезли незаконно през границата на Република България и са временно пребиваващи. В момента Законът казва, че те могат да останат в държавата ни колкото си поискат. Ние предлагаме точно това, което се прави в държавите от Европейския съюз, които споменах преди малко – тези хора да бъдат експулсирани след края на военните действия примерно в Сирийска арабска република или след бедствието, където и да било. Това е практика в европейските държави. Много Ви моля, да не разглеждаме – когато говорим за европейски директиви, един път, като ни изнася, да ги спазваме, втори път – да казваме, че, не, не е така. Така е, защото

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми дами и господа! Този Законопроект в по-различен вид, както казаха и четиримата председатели на комисии, беше внесен още през месец ноември 2013 г. Вносител беше Министерският съвет. Той имаше за цел да транспонира две директиви на Европейския съюз в българското законодателство

Веднага, за съжаление, той предизвика тогава сериозни възражения, дори несъгласие, бурни протести от най-различни организации и институции. Тук визирам Агенцията за закрила на детето, Върховната касационна прокуратура, ЮНЕСКО, Върховния комисариат за бежанците към ООН и най-вече Българския хелзинкски комитет. Те бяха свързани с най-различни текстове – относно режима за задържане, полицейските функции, които бяха вменени в тогавашния текст на Държавната агенция за бежанците, основанията за задържане, задържането на малолетни и непълнолетни, а също процедурата за достъп до пазара на труда. Въпреки че е хармонизационен текст, поради императивните срокове, които гонеше правителството на

Условието беше, че се удължи максимално срокът за корекция – първо, срокът за внасяне на първо четене, и второ, срокът между първо и второ четене, и да се създаде експертна комисия с водещи специалисти в тази област специалисти по бежанско право, които да прецизират всички спорни текстове, по които имаше толкова много възражения. Такава Комисия беше създадена и в нея участваха, и то на 4-5 заседания общо близо над 20 специалисти. По мое мнение от комуникациите си с тях мога да кажа, че безспорно това са най-добрите специалисти по бежанско право от може би над 15 институции. Институциите са: Министерството на вътрешните работи – двама представители, Държавната агенция за бежанците, Върховният административен съд, Касационната прокуратура, Администрацията на Президента, Омбудсманът на Република България, няколко министерства, освен това Агенцията за социално подпомагане, Комисията за защита от дискриминация, а също Върховният комисариат на бежанците на ООН и Българският хелзинкски комитет заедно с УНИЦЕФ и още няколко организации. Тази Комисия заедно с ръководството на Комисията по правата на човека създадоха този Законопроект, който сега предлагам аз.

след това дори на второ четене беше приет от водещата комисия. За съжаление, на второ четене не се прие и поради тази причина

През месец април 2014 г. имаше официално запитване от страна на Европейската комисия защо Законът Тогава Министерството на вътрешните работи отговори, че това приемане е в процедура. На 27 ноември 2014 г. комисар Димитрис Аврамопулос констатира необходимостта от общо бежанско право на общността. Той Той каза, че всички държави членки трябва да работят за доброто функциониране на системата и че пълното и ефективно транспониране на общата европейска система за убежището е абсолютен приоритет. Аз си позволих да внеса този текст поради няколко причини. Първо, за да не остане напразен и неоценен трудът на всички специалисти по бежанско право, за които говорех, и второ, като опит да улесня Министерството на вътрешните работи, респективно Министерския съвет, предлагайки консенсусен текст, тоест да спестя време на съответните институции, а също и Република България да не е в наказателна процедура по отношение на тези разпоредби. Внасям го като бивш председател на споменатата Комисия, като Закон за изменение и допълнение на за бежанците. До този етап от внасянето му през месец ноември 2014 г. няма сериозни, дори никакви възражения от никоя страна.

аз съгласувах този акт с тогавашния министър на вътрешните работи Йордан Бакалов, със следващия министър на вътрешните работи – господин Вучков, а също и с господин Николай Чирпанлиев – тогавашен председател на Държавната агенция за бежанците, дори и с госпожа Петя Караянева като представител на Върховния комисариат на бежанците към ООН. Всички подкрепят този Законопроект. Имайки предвид и четирите комисии, които с убедително мнозинство го подкрепиха, аз моля народните представители

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, транспонирането специално на този закон е доказателство, че всяко нещо има своето време. Във всяка работа има тайник. Когато нещо се направи и когато срокът е закъснял или изтекъл, то няма абсолютно никаква стойност. Защото заради сроковете за транспонирането специално на европейските директиви по този въпрос подлежим на санкции, евентуално ако не ги транспонираме. Предложеният Законопроект въвежда изискванията от Директива от 2013 г. на Европейския съюз, която се счита за един от най-важните актове на Европейския съюз, уреждайки условия за приемане и гарантиране на достоен стандарт и живот на бежанците, което от една страна уеднаквява българското законодателство с европейското, но от друга, докато тук със закъснение уреждаме стандарта и комфорта на бежанците, в Европа вече търсят алтернативни мерки за засилване на граничния контрол и патрул на фона на безпрецедентния бежански поток през Балканите и Средиземно море. В най-бедната страна в Европа – България, миграционният натиск може да бъде пагубен за страната и гражданите, защото българският проблем и бежанският проблем като цяло не само не намалява, а се разраства и ще продължи да се увеличава. За сведение в сравнение с 2013 г., през изминалата 2014 г. бежанският поток през Европейския съюз се е увеличил 138%. И докато ние с Вас изпълняваме закъснелите си ангажименти към Европейския съюз, предоставяйки международна закрила, хората от Хасково, Харманли, където се намира един от основните бежански центрове, се притесняват от терористи и настояват за сигурност и закрила. Опасността от разширяване на ислямската цивилизация и установяване на контрол върху държави в Европа е заплашително реална. Насаждайки в обществото думата „бежанци” за нелегалните имигранти, се насажда и чувството за вина и състрадание чрез репортажи за майки с деца и се извърта, че проблемът не е в това, че се приемат нелегални имигранти, идващи от 80-милионна мюсюлманска Турция, където сирийците могат да останат и наистина да се интегрират, а в това, че не им осигуряваме добри условия. Мълчи се обаче за милиардната издръжка на новите заселници и опасността от фалит на държавата, мълчи се за риска в България да се развихри бъдеща дейност на радикални терористични организации като Ал Кайда и Никой не смее да каже как се изтеглят повечето инвеститори, освен мюсюлманските. В момента по данни на БНБ

Освен тези, защо не обявим квота за сирийците – 500 души, както направиха във Франция. Защо никой не говори в България за налагане на квоти? Това явно не е случайно, но е пагубно за нас – семействата и страната ни. Затова нека наистина не само да транспонираме европейските директиви със закъснение, а да имаме предвид новите тенденции в Европа, които наистина внимават и не сляпо транспонират европейските мерки. Благодаря Ви. Заповядайте, господин Тодоров. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, ще Ви кажа нещо, което много от Вас го знаят, но незнайно защо не го правят обществено достояние. Само със затопляне на времето, когато настъпват летните месеци – в момента 250 хиляди нелегални емигранти от Афганистан, Сирия, Судан

Знаем какво е казано от Европа – къде трябва да бъдат настанени тези хора. Ако позволите това да се случи, неприемайки нашето предложение, наистина ще докарате държавата до фалит, наистина тогава вече ще има абсолютно пълна липса на контрол на терористични звена и от „Ислямска държава”, и от Боко Харам, и тогава ще се чудите какво да правите и какво да обяснявате на Вашите избиратели. Но това обаче е най-малкият проблем. Проблемът е, че ще поставите държавата в изключително тежка ситуация.

няма. Закривам разискванията и преминаваме към гласуване.

внесен от Волен Николов Сидеров и група народни представители на 27 октомври 2014 г.; - с 10 гласа

Поставям на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците, № 454-01-37, внесен от Тунчер Мехмедов Кърджалиев на 7 ноември 2014 г. Становищата на четирите комисии, които са разгледали Законопроекта, са в негова подкрепа. Моля, гласувайте.

и още един Законопроект от Данаил Кирилов и група народни представители от 17 февруари 2015 г. С доклада на първо гласуване на Комисията по правни въпроси ще ни запознае председателят на Комисията господин Данаил Кирилов. Заповядайте, господин Кирилов.

№ 554-01-34, внесен от Данаил Димитров Кирилов и група народни представители на 13 февруари 2015 г. и Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, № 554-01-35, внесен от Данаил Димитров Кирилов и група народни представители на 17 февруари 2015 г. На свое заседание, проведено на 18 февруари Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс № 554-01-34, внесен от Данаил Димитров Кирилов и група народни представители законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс № 554-01-34, внесен от Данаил Димитров Кирилов и група народни представители На заседанието присъстваха: господин Сотир Цацаров – главен прокурор, госпожа Мария Шишкова – заместник на главния прокурор при Върховната касационна прокуратура,

заместник-министър на правосъдието, господин Красимир Ципов – заместник-министър на вътрешните работи, госпожа Кристина Лазарова – експерт в дирекция „Правнонормативна дейност” в Министерството на вътрешните работи, госпожа Петя Петкова – директор на дирекция „Български документи за самоличност” в Министерството на вътрешните работи и госпожа Пламена Недялкова – експерт по правни въпроси в дирекция „Български документи за самоличност” в Министерството на вътрешните работи.

даде думата за детайлното им представяне на заместник-председателя на Върховния касационен съд госпожа Павлина Панова и на главния прокурор господин Сотир Цацаров. Върховния касационен съд госпожа Павлина Панова акцентира върху целта на внесения законопроект за промяна в подсъдността в част от случаите на възобновяване на наказателни дела, а именно – да се осигури възможност на Върховния касационен съд да изпълнява конституционно възложеното му правомощие за осъществяване на върховен съдебен надзор за точно и еднакво прилагане на законите от всички съдилища. С оглед на тази цел се предвижда вместо Върховния касационен съд, апелативните съдилища да разглеждат исканията за възобновяване на наказателни дела по чл. 422, ал. 1, когато актовете по чл. 419 са постановени от районен съд или от окръжен съд като въззивна инстанция, с изключение на новите присъди. Апелативните съдилища имат възможност за насрочване и разглеждане на делата в по-кратки срокове, отколкото Върховния касационен съд, което осигурява възможност за своевременно привеждане в изпълнение на влезлите в сила актове. По този начин ще се осигури по-голяма бързина на производството, като вместо от един съд – Върховния касационен съд, делата ще се разглеждат от всички апелативни съдилища и правосъдието ще се осъществява по-близо до гражданите. Това няма да повлияе върху качеството на правораздаването, тъй като апелативните съдилища имат необходимия опит за възобновяването на наказателни дела по глава двадесет Главният прокурор господин Сотир Цацаров представи основните групи изменения, които се предвиждат в проекта: за прецизиране на някои от действащите разпоредби, за повишаване на ефективността на мерките за неотклонение и другите мерки на процесуална принуда, за обезпечаване качеството на процесуалната дейност чрез съответни промени в компетентността на органите на досъдебното производство и в подсъдността, за осигуряване на по-голяма ефективност, самостоятелност, оперативност и гаранции за опазване на следствената тайна в работата на органите на досъдебното производство. В тази връзка главният прокурор акцентира върху необходимостта от предвиждането на повече надеждни гаранции за изпълнение на мерките за неотклонение и другите мерки на процесуална принуда, за да се осигури безпрепятствено водене на наказателното производство, неговото своевременно приключване и особено изпълнението на влязлата в сила присъда. С оглед на това се предлага възможност за електронно наблюдение и за отнемане на документите за самоличност, чрез които могат да се напуснат пределите на Република България, като се издадат заместващи ги документи. Главният прокурор обоснова предложението исканията за използване на специални разузнавателни средства по отношение на съдии, прокурори и следователи да се внасят от главния прокурор или изрично оправомощен от него заместник, а разрешенията за прилагането им да се дават от председателя на Върховния касационен съд или изрично оправомощен от него заместник. Предвид това предложение, както и свързаното с възможност за прилагане на специални разузнавателни средства по отношение на свидетели по наказателни дела, които са дали съгласие за това, се предвиждат и съответните промени в Закона за специалните разузнавателни средства. Господин Данаил Кирилов представи постъпилото от Министерството на вътрешните работи сравнително проучване на законодателствата в десет държави от Европейския съюз относно мерките за неотклонение и другите мерки на процесуална принуда. Госпожа Соня Найденова – представляваща Висшия съдебен съвет, подкрепи по принцип втория законопроект за изменение и допълнение на НПК,

По отношение на първия законопроект, с оглед на краткия период за запознаване, заяви, че Висшият съдебен съвет би могъл в подходящ срок да представи становище. Господин Петко Петков – заместник-министър на правосъдието, изрази подкрепа за законопроекта, внесен по инициатива на Върховния касационен съд, каквато е получил още при внасянето му в 42-то Народно събрание. По отношение на законопроекта, внесен по инициатива на прокуратурата, той изрази становище, че е удачно да се използва капацитетът на Дирекция „Процесуално представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека“, която да представи експертиза експертиза за съответствието на някои от предложените разпоредби с Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи. Г-н Красимир Ципов – заместник-министър на вътрешните работи изрази принципна подкрепа за първия законопроект, като обърна внимание, че към настоящия момент не съществува ред за издаване на заместващи документи, поради което са необходими съответни изменения в Закона за българските лични документи, с оглед на което Министерството на вътрешните работи ще предостави своята експертиза. Госпожа Павлина Панова изрази подкрепа за законопроекта, внесен по инициатива на Върховната касационна прокуратура и направи някои бележки, които биха могли да подобрят част от внесените предложения. В обсъждането на законопроектите взеха участие народните представители Филип Попов, Данаил Кирилов, Емил Димитров, Кирил Калфин, Димитър Лазаров, Петър Славов, Хамид Хамид, Явор Нотев и Четин Казак. Като се обединиха около необходимостта от усъвършенстване на разпоредбите на Наказателно-процесуалния кодекс, те акцентираха върху възможността законопроектите да се ползват като една добра основа, като между първо и второ гласуване се прецизират направените предложения относно: правомощията на съда по чл. 309 от НПК, възможността за използване на специални разузнавателни средства по отношение на свидетел, който е дал съгласие за това, задължителното присъствие на подсъдимия във въззивната инстанция и др. След проведено гласуване, Комисията по правни въпроси: с 15 гласа „за”, без „против“ и „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс № 554-01-34,

„въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, № 554-01-35,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

март 2015 г., разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, № 554-01-34, внесен от Данаил Димитров Кирилов и група народни представители на 13 февруари 2015 г.

подследствеността и подсъдността на наказателните дела и повишаване на гаранциите за опазване на следствената тайна в работата на досъдебното производство. Обсъди се прилагането на специалните разузнавателни средства спрямо съдии, прокурори и следователи, които правомощия за внасяне на искане и даване на разрешение ще имат най-високите нива в съдебната система. По този начин се търси превенция срещу изтичане на информация и опазване на следствената тайна. След приключване на дебатите при гласуването с 18 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” Комисията одобри предлагания Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс. Въз основа на горното Комисията предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, № 554-01-34,

Преди да обявя почивка позволете да Ви съобщя, че на балкона наши гости са жители от град Пловдив, заедно с кмета на града Иван Тотев и областния управител Розалин Петков. Часът е 10,31. Обявявам почивка до 11,00 ч., когато ще продължим с парламентарен контрол.